Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Nevio Šetić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Dopustite da ukratko obrazložim Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi s Konačnim prijedlogom Zakona. Riječ je o sljedećim pitanjima koji se trebaju urediti ovim zakonom. Naime, ovim se Zakonom uređuju sljedeća pitanja, omogućavanje osnivanja dječjeg vrtića u Republici Hrvatskoj i stranim fizičkim i pravnim osobama. Isto tako ovim se zakonom usklađuje zakon sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zatim uvodi se pojam: "djeca s posebnim potrebama" kao zajedničkog naziva za djecu sa teškoćama u razvoju i darovitu djecu. Zatim briše se odredba prema kojoj osnivač akta dječjeg vrtića sadrži podatke o imenu ravnatelja dječjeg vrtića. Zatim usklađuje se odredba o tome tko može raditi u dječjem vrtiću s odredbama Zakona o osnovnom školstvu i Zakona o srednjem školstvu. Isto tako izmjenjuje se odredba kojom se propisan broj članova upravnog vijeća dječjeg vrtića. Zatim uređuje se način propisivanja normativa opreme u dječjem vrtiću. Isto tako usklađuje se odredba o odgojiteljima u dječjim vrtićima s odredbom koja propisuje da se predškolski odgoj organizira i provodi za djecu od navršene 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Zatim usklađuje se odredba zakona vezana za promjenu naziva ministarstva i ministra nadležnog za predškolski odgoj i obrazovanje. Isto tako usklađuje se odredba zakona vezana za promjenu naziva ministarstva te ministra nadležnog za zdravstvo, rad i socijalnu skrb. Zatim, terminološko usklađenje odredbi zakona sa odredbama Ustava Republike Hrvatske, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o doplatku za djecu, Zakona o radu i Zakona o rodiljama, dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki. I na kraju, gospođe i gospodo želim reći da imam ovdje ispred sebe amandman Odbora za zakonodavstvo koji nomotehnički uređuje, intervenira u rješenja ovog zakona. Pa mogu izjaviti da prihvaćamo amandman na članak 13. koji se mijenja i glasi, u svim odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi "Narodne novine" 10/97. riječi: "Ministarstva rada i socijalne skrbi, jedinice lokalne uprave i samouprave, pripadnika etničkih nacionalnih zajednica ili manjina, Ministarstvo zdravstva, ministar zdravstva", itd. prihvaćamo jer je to nomotehničko uređenje i mislimo da je ovo adekvatno rješenje. Evo, zahvaljujem na pažnji. Pa kasnije ću se osvrnuti ako bude vaših primjedbi. Ništa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju s Konačnim prijedlogom ovog Zakona na početku moram reći da će prihvatiti predložene promjene ovoga Zakona. Zašto? Predškolski odgoj obuhvaća program odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno sadašnjem zakonu iz 1997. godine. Djelatnost ustanova dječjih vrtića je briga o djeci predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu, a polazi od prava djeteta na različite sadržaje i aktivnosti kroz različite oblike njege, odgoja i zaštite djece, a ostvaruje se u skladu sa programskim usmjerenjem koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Povezujući obiteljski i izvanobiteljski odgoj ostvaruju se i mogućnost optimalnog razvoja individualnih mogućnosti svakog djeteta upravo u dječjim vrtićima. Zato je predškolski odgoj itekako važan segment u razvoju obrazovanja djeteta. Predškolski odgoj nije obvezan, ali je značajan segment za svako dijete. I oni koji nisu obuhvaćeni programom u dječjem vrtiću pohađaju program predškole ili kako u javnosti među ljudima najčešće se naziva tzv. "male škole" prije početka polaska u školu. Ovakav program traje od 70 do 150 sati. Cilj programa predškole je prije svega socijalizacija i integracija djece u društvo, u zajednicu. Kroz program predškolskog odgoja i obrazovanja dopunjava se obiteljski odgoj, a djeca uče radeći i surađujući jer se na taj način osigurava i potpuna motivacija djeteta za obrazovanje. Hrvatska Vlada je već u svom planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 20005. do 2010. zacrtala ciljeve razvoja odgoja i obrazovanja od predškolske predškolske dobi do visokog obrazovanja. Učinjeni su značajni pomaci kako bi se dostignuli ciljevi, tj. posebna pozornost posvećuje se upravo uključivanju djece predškolske dobi u predškolske ustanove naročito onih iz socijalnih i ekonomski ugroženih obitelji. Već sada je u programima u dječjim vrtićima obuhvaćeno veći broj djece. Sadašnjih 43% koliko je u ovom trenutku uključeno u Hrvatskoj ima cilj do 2010. povećati se na 60%, a onih koji polaze predškolu daleko je veći broj, u ovom trenutku čak 96% djece prije škole obuhvaćeno je ovim programom, a cilj je postignuće na 98%. Trenutno je 594 dječja vrtića i veseli svakim danom povećanje i otvaranje novih dječjih vrtića. U posljednjih godinu dana čak 15 novih vrtića je otvoreno otvoreno na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Karlovačke županije. Predložene izmjene i dopune zakona omogućit će i mogućnost da osim domaćim fizičkim i pravnim osobama omogući se osnivanje dječjih vrtića i stranim fizičkim i pravnim osobama, osobama, što je u skladu sa Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Isto tako znamo da primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji je propisao da su gradovi i općine jedinice lokalne samouprave, a županije kao jedinice regionalne samouprave mogu biti osnivači dječjih vrtića, potrebno je dakle izmijeniti izmjenom ovih zakona i neke pojmove pa bih rekla da ovaj zakon se bavio i nekim tehničkim terminološkim pitanjima i usklađivanjima sa postojećim spomenutim zakonima. mislim da bi na kraju sve ovo što je predloženo i za poboljšanje rada u dječjim vrtićima, naročito tamo gdje su osnivači gradovi, općine koji naročito posvećuju pozornost ovim skupinama djece, dakle djece predškolskog uzrasta, da je dobro što je i izmijenjen članak koji govori o broju članova upravnih vijeća pa da je to i zbog praktičnosti dobro što se je taj broj povećao sa 5 do 7 zavisno od pretpostavljam veličine dječjeg vrtića. I što je isto tako sukladno Zakonu o osnovnom i srednjem školstvu gdje se točno navodi u posljednjim izmjenama koje to osobe ne mogu biti odgojitelji, odnosno stručni suradnici. Tako je sada po ovom novom prijedlogu i u ovom zakonu u izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju, također utvrđeno sukladno Zakonu o osnovnom i srednjem školstvu, koje to osobe ne mogu obavljati poslove odgajatelja u dječjem vrtiću ili stručnog suradnika. Tako je u sadašnjem zakonu u članku 22. propisano da ministar određuje sukladno državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, veličinu dječjeg vrtića ovisno o broju odgojnih skupina, broju djece u odgojnim skupinama, dobi djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličini prostora, normative neposrednog rada odgajatelja, a nije bilo propisano da određuje i normative opreme člankom 6. predloženih ovih izmjena koje su pred nama, izmijenjeno je i ovo rješenje i povjereno je pitanje opet toga da ministar određuje i pitanje opreme i didaktičkih sredstava u dječjim vrtićima, dakle da točno propisuje koju to opremu mora sadržavati svaki dječji vrtić. Odlukom ministra podsjetiti ću sve nas, iz rujna 2006. godine osnovano je i Vijeće za pedagoški standard, između ostalog za predškolsko, osnovnoškolsko i srednješkolski sustav odgoja i obrazovanja što isto tako uključuje u budućnosti prostorno arhitektonski, zdravstveno-higijenskih, didaktičko-metodički, tehničko-informatičkih pretpostavki za odvijanje odvijanje redovnog programa obrazovanja i odgoja pa čak i u dječjim vrtićima. Budući da je državni pedagoški standard u ovom trenutku u procesu donošenja. On se nalazi i moguće ga je vidjeti na stranicama ministarstva, barem prijedlog tog pedagoškog standarda. O njemu već uvelike raspravljaju i kolektivni, socijalni partneri, sindikati. Nadamo se da će nakon dugo godina napokon biti i donesen i omogućiti istu dostupnost u vrtićima velikog broja djece i to upravo one najmanje od 6 mjeseci do polaska u školu i da će se ostvariti zadaće koju je postavila u planu razvoja ova Vlada, a to je prije svega unapređivanje življenja djeteta prema svim novim modernim spoznajama teorije i prakse predškolskog odgoja. Dakle Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju, s Konačnim ovim prijedlogom zakona, ovakav kakav je upućen u proceduru. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. li državni tajnik Nevio Šetić završni osvrt? Izvolite.